(Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми колеги народни представители, позволете ми да Ви представя Проекта за Програма за работа на Народното събрание за периода 19 – 21 юли 2017 г., одобрена днес на Председателския съвет: „1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители са народният представител Даниел Кирилов и група народни представители на 4 юли 2017 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за военните паметници. Вносители са народният представител Валентин Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г. Приет е на първо гласуване на 28 юни 2017 г. на 28 юни 2017 г. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители са народните представители Данаил Кирилов,

за публичното предлагане на ценни книжа. Вносители са народният представител Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25 май 2017 г. Приет е на първо гласуване на 29 юни 2017 г. на 29 юни 2017 г. 5. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносители са: народният представител Борис Ячев и група народни представители на първия Законопроект, внесен на 15 юни 2017 г.; народният представител Станислав Иванов Иванов – на втория Законопроект, внесен на 30 юни 2017 г.; народните представители Боряна Георгиева и група народни представители на 5 юли 2017 г. представители на 5 юли 2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносители са народният представител Станислав Иванов и група народни представители на 28 юни 2017 г. 2017 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет на 5 юни

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт; представянето и публичното оповестяване на документите; изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографска политика, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по труда, социалната и демографска политика. Предлага се това да бъде точка втора за четвъртък, 20 юли 2017 г. 9.

Към настоящия момент предложението е недопустимо, но се уточнихме на Председателския съвет, че след като бъде разгледано днес от Комисията, която е водеща, утре ще бъде предложено като първа точка за петък, за да бъдат изпълнени всички условия по нашия Правилник. Постъпили законопроекти и проекторешения от 12 юли до 18 юли, включително: - На 12 юли 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селското стопанско имущество. Вносители са народният представител Александър Мацурев и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисията по земеделието и храните и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. На 13 юли 2017 г. е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по бюджет и финанси и на Комисията по икономическа политика и туризъм. 2017 г. е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и Комисията по околната среда и водите. На 18 юли 2017 г. е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водещата Комисия все още не е определена.

2017 г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка със сигнал против Теодора Точкова – главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Решението е публикувано на страницата на Комисията в интернет. С писмо на Председателя на Народното събрание материалът се изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. - В Народното събрание е постъпило писмо от министъра на правосъдието заедно с описаните приложения към него. Доклад на Групата държави срещу корупцията ГРЕКО за изпълнение на препоръките към България от четвъртия кръг на оценка, превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдиите и прокурорите, обсъден и приет по време на последната пленарна среща на Групата в Страсбург от 9 до 23 юни 2017 г. Внесен е и списък на препоръките от Доклада на ГРЕКО за оценка на България от четвъртия кръг от 27 март 2017 г. С писмо Председателят на Народното събрание е предоставил постъпилите материали на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Народните представители могат да се запознаят с тях в Комисията. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили Министерският съвет уведомява Народното събрание, че с Решение № 392 на Министерския съвет от 2017 г. се изменя Решение № 340 на Министерския съвет от 2017 г. за преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили

702-00-28 и е предоставен на Комисията по отбрана. - На 14 юли 2017 г. с Вх. № АД 750-06-57 от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е постъпила информация за дейността на Комисията за периода от 10 май 2017 г. до 30 юни 2017 г. Информацията е изпратена на народните представители по служебната им електронна поща и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. На 14 юли 2017 г. в изпълнение на Решение на Народното събрание, прието във връзка с разискванията по питане № 754-05-13 от 17 май 2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов, към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков е постъпила информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Информацията е изпратена на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. - От Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за юни 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

въпроси ще Ви бъде представен от народния представител Анна Александрова. Имате думата, уважаема госпожо Александрова.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 № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова-Събева на 4 юли 2017 г. На свое заседание, проведено на 12 юли 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова-Събева на 4 юли 2017 г. На заседанието присъства от Министерството на правосъдието – госпожа Десислава Ахладова – заместник-министър. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Кирилов, който посочи, че с него се цели повишаване на гаранциите за независимост и безпристрастност на съдиите, прокурорите и следователите, както и премахване на всички предпоставки за упражняване на влияние върху органите на съдебната власт. Предлага се изравняване на статута на изборните членове на Висшия съдебен съвет при прекратяване на мандата им с този на магистратите, заемали длъжностите, посочени в чл. 195 ал. 3 от Закона за съдебната власт, както и се прецизира забраната за упражняване на търговска дейност от магистратите. С цел гарантиране на пълен политически неутралитет на магистратите се предлага отнемане на възможността магистратите да могат да бъдат членове на избирателни комисии. Въвеждат се гаранции за свободата на професионално сдружаване на магистратите и се предвижда съсловните организации да не могат да упражняват дейност, различна от тази, насочена към защитата на професионалните им интереси, както и се предлага в такива организации да членуват единствено лица, които са действащи магистрати. Със Законопроекта се въвеждат промени във финансирането и в начина на формиране на имуществото на сдруженията с идеална цел, създадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионалните организации на съдебните служители. С оглед особеностите на тяхната професия се предвижда източници на финансиране да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове. Предлага се създаването на Съвет за партньорство, който да обхваща представители на всички професионални организации, чиито членове процента от съответния числен състав на съдии, прокурори и следователи, като се гарантира и представителство на магистратите, които не членуват в такива организации. Законопроектът въвежда отстраняване от длъжност на магистрати във всички случаи на обвинение за тежко умишлено престъпление от общ характер, като се запазват гаранциите, свързани с временния характер на такова отстраняване, както и с получаването на минимална работна заплата за срока на действието на тази мярка. Предвижда се всички магистрати да подават декларация, в която да се разкриват техните дейности и членства, а не само за новоназначените, като така се цели да се гарантира независимостта и равнопоставеността на магистратите. В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Денчо Бояджиев, Данаил Кирилов, Крум Зарков, Емил Димитров и Христиан Митев. Господин Попов и господин Бояджиев посочиха, че ще гласуват „въздържал се”, като господин Бояджиев приветства идеята на Законопроекта, но изрази необходимост от прецизиране на отделни разпоредби между първо и второ гласуване, особено по отношение на подаването на декларация на лицата по чл. 195а, ал. 1, изр. 1. Народният представител Крум Зарков изрази отрицателно становище по отношение на така предлагания Законопроект, като заяви, че е против концепцията му. Господин Митев и господин Димитров се изказаха в подкрепа на Законопроекта, като господин Митев отбеляза, че с неговото приемане ще се повиши доверието на гражданите в съдебната власт. Господин Данаил Кирилов се обяви за стабилност, независимост и прозрачност на съдебната система, като посочи, че парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще направи предложение между първо и второ гласуване относно финансирането на съсловните магистратски организации по проекти по европейски програми и фондове на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова-Събева на 4 юли 2017 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Друг доклад нямаме. Становище на вносител? Господин Кирилов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ще започна представянето на този Законопроект, активирайки Вашата памет, ще върна лентата една година назад, когато точно по това време обсъждахме цялостния пакет за изменение на Закона за съдебната власт не само в частта „Отразяване на измененията в Конституцията“, но и съществени промени относно статуса и съдийското самоуправление на магистратите. Припомням това обстоятелство, защото в дебатите през миналия юли месец, доста подробно коментирахме правния режим, свързан с гарантиране на независимостта на магистратите. Изказаха се много становища, направихме много предложения, част от тях бяха приети, станаха действащи правни норми, задължителни за субектите. Във връзка с режима на деклариране на обстоятелства, предвидихме и допълнихме нови обстоятелства, които да бъдат гарантирани от магистратите. Към настоящия момент ние нямаме данни за цялостно изпълнение на задължението за деклариране на обстоятелства, така както ги бяхме предвидили в Закона. По тази причина с настоящия Законопроект припомняме това задължение на магистратите и, ако бъдат приети текстовете, предвиждаме съответно нов 30-дневен срок, в който това задължение да бъде изпълнено, подчертавам, от всички магистрати – от всички магистрати, такава каквато беше волята на законодателя тогава. Именно, изследвайки зависимостите, риска от изпадане в такива зависимости и с оглед да постигнем в максимална степен връзката между финансирането на работата на съсловните за магистратурата организации с техните цели, сме предложили аналогично правило и решение, свързано с това финансиране, а именно средствата за осъществяване на тази дейност от съсловните организации да се събират от членски внос на членовете, от лични вноски и от дарения, но само на членовете. Смятаме също така, че е особено необходимо да довършим развитието на законодателството в тази посока като усилим гаранциите за прозрачност. Нека е ясно, че ако не бъде прието това правило само за вътрешно финансиране на съсловните организации, тогава нека се знае, нека са публични данните за това кой, по какви проекти от тези организации, получава средства, с с какви клаузи, модалитети, ако има такива, са направени въпросните дарения, каква е връзката между дарените средства и преследваните цели. Ако се наложи, в изказване бих развил повече и в детайли този въпрос. Тук ще подчертая, че вносителите не сме имали коментар в мотивите по въпроса за участието на такива съсловни организации в проекти на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство. Това най-вероятно е, защото имаме прекрасна и задълбочена представа за дейността на тези съсловни организации. Този въпрос възникна впоследствие и както беше прочетено в доклада – ние, колегите от ГЕРБ, като вносители, сме направили изрична в обсъждането пред Правната комисия, потвърждаваме я и пред Вас, че ако се приеме Законопроектът на първо четене, ще направим предложение за изрична уредба, във връзка с това съсловните организации да могат да участват в проектите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Множество са разпоредбите, които предлагаме да се прецизират, във връзка с независимостта и безпристрастността на съдиите. Предлагаме да се изравни статусът на изборните членове на Висшия съдебен съвет при прекратяване на мандата им с този на магистратите, заемали длъжностите, посочени в чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Предлагаме да се конкретизира забраната за упражняване на търговска дейност от магистратите, като тук вероятно и в рамките на дебата, би станало необходимо да уточним и да конкретизираме някои от тези забрани. Смятаме, че е специално достижение обстоятелството, че предлагаме да се създаде Съвет за партньорство от членове на Висшия съдебен съвет, който да осъществява комуникацията между Висшия съдебен съвет и съсловните организации. Смятаме, че това е в полза на взаимната работа и на укрепване на самоуправлението. Прецизираме някои хипотези при отстраняване на съдия, прокурор или следовател от длъжност с оглед престъпленията, за които се извършва разследване. Споменах и подробно развих пред Вас предложението за 30-дневен срок от приемането на този Закон да има задължение за подаване на такива декларации. Тук ще припомня, че това са декларациите, които подробно обсъждахме в Четиридесет и третия парламент за членство във всички организации както в така наречените „тайни организации“, така и в съсловни организации, така и във всякакви други организации.

на максимален, тоест удължаваме с още три седмици. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Моля, режим на гласуване за така предложената процедура за удължаване на времето за приемане на предложения между първо и второ четене.

Продължаваме по първа точка от дневния ред. Открих разискванията. Давам думата за изказвания. Господин изказвания. Господин Марков, заповядайте.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Председателстващ! Взимам думата, за да подкрепя Законопроекта на колегата Данаил Кирилов и на останалите колеги, който е свързан с независимостта на съдебната власт в България. Веднага искам да кажа, че съм в правото си и имам самочувствието да говоря по тази тема, защото съм бил девет години конституционен съдия на тази страна и многократно съм гласувал в множество решения защита на независимата съдебна власт, както е по Конституция. Нещо повече, бил съм докладчик на дело, свързано със съдебната власт, при което Конституционният съд отмени над 40 разпоредби от Закона за съдебната власт – това беше по времето на НДСВ, когато министърът на правосъдието си беше повярвал, че може да командва съдебната власт. Нещо много важно. далечната 1990 г. тук, в тази зала, много преди да се приеме Конституцията на България, имах честта като депутат от опозицията да изпитам удоволствието цялото Велико народно събрание да приеме законопроектите, които внесох за ликвидиране на административните юрисдикции в България, за утвърждаване на ролята на съда като единствен правораздавателен орган в тази страна и неговата независимост. Тогава отменихме и закрихме комисиите по чл. 15 и чл. 30 от Закона за наемните отношения, когато съдии напускаха съдебните си учреждения и отиваха в районните народни съвети, за да седнат отляво или отдясно на този или онзи председател на Изпълнителния комитет и да решават с присъдено нещо въпроси от компетентност на съда. Закрихме особената комисия към Комитета за териториално и селищно устройство, когато върховни съдии напускаха съдебните учреждения, за да отидат в Комитета и да застават вляво и отдясно, на този или онзи председател на Комитета, който беше с ранг на министерство, да решават с присъдено нещо въпроси от планово изграждане на населените места. Закрихме другарските съдилища, разширихме съдебния контрол върху администрацията, дадохме възможност съдът при отказ на администрацията, веднага да постанови решение, а не както беше – това да стане след втори отказ, да не говорим за възстановяването на Върховния административен съд. Когато българската Конституция прие, че съдебната власт е независима, тя просто го направи, защото милиони български граждани още от първия митинг на 18 ноември, от всички политически сили, издигнаха лозунги: „Независим съд и прокуратура!“. Затова българската прокуратура попадна в съдебната власт, защото можеше да бъде и в отделно място, както е примерно в други конституции. Но това беше направено от конституционния законодател – да се подчертае ролята на независимите съдебни съдебни институции в България. Нещо повече. Нашата Конституция предвиди, че съдебната власт има самостоятелен бюджет като гаранция за нейната независимост и излезе тълкувателно решение на Конституционния съд. Това беше 1995 г. – Решение № 17, с което се каза, че ако някое парламентарно мнозинство се опита да пипне финансово някои от органите на съдебната власт, тогава това беше Висшият съдебен съвет, ще последва отмяна на целия Закон за държавния бюджет. Тоест независимостта на българската съдебна власт, съчетана с нейния самостоятелен бюджет и прякото действие на Конституцията, изисква каквото и да било финансиране на български съдии, прокурори и следователи от други органи. Това следва директно от Конституцията и е хубаво сега, че е казано в Закона, защото независимостта не е само от политическите партии и от партията държава. Когато беше приета българската Конституция 1991 г., чл. 1 отдавна беше паднал. Това е независимост не само от партиите и други държавни органи, а е въобще независимост от всичко и всички. Такава е волята на българския конституционен законодател. И членството в Европейския съюз с нищо не променя тази независимост. С нищо! Защото членството, а България е лоялен член на Европейския съюз. Това не е поставено под съмнение в България – ние сме не само член, а сме много лоялен член, ние не сме загубили националния си суверенитет, както и независимостта на съдебната власт. Аз чух

и няма по-голям комплимент за един млад политик, от която и да е от бившите соцстрани – да те сравнят с Орбан. Не само заради неговото минало преди 10-ти ноември 1989 г., когато създаде партия за борба с комунизма, не само заради това че призова съветските танкове да напуснат страната, не само заради охраната на границата, но защото се обяви срещу опитите чужди фондации, чрез неправителствени организации в страната, да се налагат на наднационалното правителство. За съжаление, нашите медии не отразиха вчера една голяма среща и това беше срещата на Виктор Орбан с господин Нетаняху, където той получи директна подкрепа от премиера на Израел, защото беше обвиняван в антиеврейски чувства. И в момента тече среща между Нетаняху, Орбан и Вишеградската четворка. това?!) Българската държава осигури много добро заплащане на българските магистрати и така трябва да бъде, предвид голямата тяхна отговорност. Да бъдат така добри от членски внос техните съсловни организации да защитават, както намерят за добре, техните интереси – професионални, битови и така нататък. Не може чужди фондации – американски, руски, ирански, арабски или така нататък, да финансират българските магистрати. Това въобще е несъвместимо с независимостта на съдебната власт. Затова има самостоятелен бюджет, за да получават пари само от българската държава, оформени в републиканския бюджет. Понеже много западни посланици наблюдават нашата съдебна власт правят бележки, те трябва да знаят, че българският парламент е направил всичко, което може едно обикновено Народно събрание да направи миналата година. На ръба на Конституцията на три четения беше разделен Висшият съдебен съвет, прие се с две трети да се попълва парламентарната квота – пряк избор. Повече няма какво да се случи. Никой вече не пречи на българските магистрати добре да правораздават, да си създават съсловни организации и да ги самофинансират и да спрат да говорят от телевизията, а да говорят със съдебните решения, което е работа на магистратите. Те нямат друга работа освен тази по Конституция – да защитават правата на гражданите, правата на юридическите лица и българската държава. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги и аз като господин Марков имам самочувствието и претендирам, че познавам тази система и то от много години. Тя е особена система и в нея понятие като „бързи реформи“ са контрапродуктивни. Такива изисквания към тази система се правят винаги със спекулативна цел. Тази система е консервативна и кой казва, че тя не се променя? Тя се променя, но ето, виждаме, внасяме този Законопроект – промени се и миналата година, но това трябва да става постепенно, добре осмислено, след дълъг дебат, защото целта й по отношение на тази система, както на всички други система и сфери в обществения, икономически, политически и духовен живот е нейното овладяване и това се прави от едни либералстващи среди от години наред. Техния проблем е, че понеже тя е консервативна система, тя по-трудно се овладява от другите и нещо не им върви. Напоследък са интензифицирали усилията си, за да прибарат и нея, да я разрушат и да я подчинят на собствените си цели. Ето, виждате, колко актуален е този Законопроект, внесен точно сега, в този момента, когато обществото чрез неговата еманация – усеща за какво става дума, усеща опасността, която е надвиснала над тази система и внасяме този Законопроект, за да преустановим тези действия. Има обществен инстинкт и в момента този Законопроект е точно такъв. И има недоволни хора от този Законопроект, които в момента скачат два метра над земята и се чудят как да възпрат разпоредбите, които сме им представили на гласуване. И хората, които искат да овладеят тази система – говоря малко иносказателно, както говорилите преди мен – господин Марков, и господин Кирилов, са хора извън тази система, те са и вътре в тази система. Всички ние тук се досещаме за един висш магистрат, председател на висш съд, който вече именуват не какъв да е, а „първият съдия на България“. Няма колеги, първи, втори, трети и пети. Всички съдии са магистрати, те са равни и всеки си е на позицията, на която се намира – един в районен съд, друг в окръжен съд, друг в апелативен, трети в административен или във Върховен касационен съд, но няма първи. Не мога да разбера как обществото, как анализаторите, как журналистите продължават с тази цялата лъжа и издигат, тук някои хора ги абсолютизират, те ги въвеждат в длъжности, на позиции, които не им се следват, на които те нямат право и ние всички се хващаме, включително министри, които контактуват с тях, като че ли те носят реформата, те се изказват от името на правосъдието. Един магистрат не може да прави политика. Той има едно задължение – да решава дела и нищо повече. Това му е вменено от Закона, от Конституцията и той няма право да дава интервюта, няма право да участва в действия на политически сили. И това, което всички ние правим, е да митологизираме определени хора, да ги обличаме в одеждите на реформатори, на хората, които носят едва ли не истината и реформата в тази система. Съдебната система Съдебната система не е лоша, тя не е и добра, тя е такава като всички други сфери и системи от обществения живот, от онова, до което е достигнала нашата страна в своето развитие. Но някои хора много я корят, много я плюят и то с тази цел. И сега какво правим ние днес? Много актуален е въпросът за влиянието на тези неправителствени организации. Имаме прекрасния пример в това отношение в страна, която може да бъде за нас като пример – това е Унгария. Ние правим тези промени в Закона с цел именно да ограничим влиянието, което неминуемо виждаме. Аз ще преустановя да говоря, ще спра да говоря за този „магистрат“, това ще бъде отделна тема. В един случай – това това не е конкретно темата в момента, ще развия своята теза и ще се обърна към всички, които неволно така или иначе създават илюзията, че тези хора – този човек и останалите около него, са носители на промяната в съдебната власт. Промяната в съдебната власт е правене по малко, на части, на парче, както го правим в момента – последователно, така че тази система да бъде адекватна, да бъде на мястото си и ние ще подкрепим този Законопроект като полезен в тази насока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов,

„Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници, № 754-01-21, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 28 юни 2017 г. „Закон за допълнение на Закона за военните паметници“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона. „Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници“. Няма. Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за наименованието на Закона от Комисията и редакцията от нейна страна „Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници“. Моля, гласувайте.

По § 1 има предложение от народните представители Славчо Велков, Таско Ерменков, Кольо Милев и Николай Цонков. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1. Предложението по т. 2 не е обсъдено и гласувано на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение от народния представител Пламен Манушев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става параграф единствен. „Параграф единствен. В чл. 4, ал. 1, думите „Българската армия“ се заменят с „Въоръжените сили“, а след думата „населението“ се добавя „на българските граничари, загинали при охраната или отбраната на държавната граница“.“ Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Ерменков.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 а и според колегите чл. 84, който е даден за основание, да не се гласува в Комисията този текст, регламентира начина, по който се гласува закон на второ четене в пленарната зала, а не в комисии. Поне така според мен е логиката на Правилника, който имаме. Така че според мен недопустимо не беше обсъждано нашето предложение. И за да бъдем и конструктивни с това, което сме предложили, аз ще се възползвам от възможността още един път да мотивирам нашата т. 2, тъй като става въпрос за паметници, които са свързани с именити български герои, които не са погребани във военни гробища, тъй като такива гробища не е имало, погребани са в индивидуални гробища, но са военачалници, които са признати – само едно име ще Ви дам: Владимир Вазов, за други няма да влизам в подробности. Между другото, мога да дам и името на Иван Луков, който е един от героите на ВМРО, така че… Не се подвеждайте по фамилията Луков, колеги, говоря за Иван Луков. Така че смятам, че това, което ние предлагаме, е правилно, допустимо е за обсъждане, още повече че вече Законът не е само за допълнение, а и за изменение на Закон в тази връзка, за да покажем и конструктивност, и това, което беше споменато в дебатите, предлагам и едно редакционно допълнение към нашето предложение, а именно да се съобразим със становището на Министерството на отбраната, което по принцип, приемайки нашите мотиви, също е съгласно да има една такава точка втора, като предлагам редакционно в т. 2 нашата, която е „не са военни паметници по този закон индивидуалните гробове и трайните надгробни символи върху тях на лицата по ал. 1“ да добавим, което предлага и Министерство на отбраната: „освен тези на бележити пълководци и военни герои“, нататък върви по текста. Мисля, че по този начин ние ще успеем да отговорим и на това, че в България има герои и тези герои трябва да играят обединяваща роля. Техните паметници трябва да бъдат почетени, а не да бъдат оставени на произвола на съдбата, защото наистина паметникът на Владимир Вазов в Централни гробища е нещо ужасяващо, ако човек отиде да го види. Надявам се, колегите наистина ще преосмислят възможността да подкрепим това наше предложение, заедно с редакцията на Министерството на отбраната, подписано от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов. Тоест, както виждате, това, което ние предлагаме, е приемливо и от Министерството на отбраната, от самия министър. Още един път много моля, първо, допуснете до гласуване господин Председател, това нещо, защото според мен наистина беше неправомерно негласувано по член, който не регламентира работата на Комисията, регламентира работата на пленарната зала ако има въпроси по същество да обсъждаме точка втора, нека да ги обсъдим сега. Още един прът призовавам да бъде подкрепена нашата точка втора. Ние ще подкрепим първа точка, изобщо подкрепяме цялата идея, вложена в този Закон, защото наистина граничарите някак си ги бяхме изпуснали, а те наистина са герои, които са загинали за защита на държавата, но Ви моля, използвайки сега възможността, да разширим и възможността да се грижим и за паметници на герои, които са безусловно герои на българската история, отдали живота си,

което е основанието на Комисията да не допусне за гласуване в Комисията точка втора. „Предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект, не се обсъждат и гласуват“. Аз ще го допусна във вида, в който сте направили предложението. Ако не се приеме, Ви предлагам да помислите за редакция по текста на Комисията. Няма как другояче технически да се случи. Има ли изказвания? Заповядайте, Тошев. Тоест, Вие може да направите промяна в текста на Комисията, ако не бъде приета точка втора, след гласуване в залата. Обяснявам Ви каква е технологията. Заповядайте, господин Тошев. Благодаря, господин Председател. С цялото ми уважение към колегите от БСП, аз специално в Комисията помолих този спор да не го извеждаме в залата, защото незаслужено ще коментираме национални герои, които нямат партийна принадлежност, които са в пантеона на вечната слава на България и които са допринесли изключително много за това ние днес да можем да спорим тук в тази зала по този начин. Защо не приехме предложението на колегите да бъде обсъждано и гласувано на второ четене в Комисията? Първо, защото първоначално, когато обсъдихме Закона, той беше само за допълнение и ставаше въпрос за граничарите. Колегите от ВМРО изключително основателно направиха това допълнение към Закона за паметниците, защото в една голяма част от историята на България, Гранични войски или както да се наричали, не са били част нито от Българската армия, нито от Въоръжените сили на България. По този начин ние отдаваме почит, заслуга, уважение към хора, които са защитавали нашата териториална цялост и са дали живота си за България и за всички нас. Защо обаче не приехме … Между другото, искам съвсем коректно да Ви прочета Становището, подписано от министър Каракачанов, защото не разбрах господин Ерменков откъде го чете. Подписът на Каракачанов е под текста: „Не приемаме отпадането на текста от ал. 2 на чл. 4. „не са военни паметници и така нататък“.“ Не приемаме! Защо? Колеги, само за справка, без да подценявам никого в залата, в Първата световна война, България във войните – поредицата от 1913 г. до 1919 г. са участвали над един милион българи. От тях са загинали около 120 хиляди, останалите 900 хиляди по живо, по здраво са се прибрали в къщи и са починали по естествени биологически причини, и са погребани. Те са герои, Те са герои, те са участвали във войната. Само че след тях имаме в България православна християнска, родова или каквато искаме традиция, в семейните гробове след определен период от време да се погребват деди, бащи, синове и така нататък. И сега ако приемем да отпадне този текст, това означава, че по текста на ал. 1, ние ще включим тези над 900 хиляди гроба, ще включим и останалите приблизително 400 хиляди, които са участвали във Втората световна война, от които са загинали само около шестдесет и няколко хиляди човека, останалите по живо, по здраво са се прибрали, трудили са се и са починали 1965 – 1970 година, не знам кога. кога. И по този начин по една груба сметка на първо четене, без да е правен абсолютно никакъв анализ, ние ще добавим към военните паметници в България над милион и 400 хиляди гроба. Чест и почитание на всички, които са воювали и които са гнили по окопите. Само че, казах го в Комисията, с цялото ми уважение към един от славните, велики генерали на България – ген. Колев, ние ще добавим към неговия паметник и гроба на неговия коняр, който му е гледал конете. Може би също е проявил героизъм, но ако е проявил героизъм, хората са щели да го почетат със самостоятелен паметник. Отделно от това, господин Председател, ако сега допуснем да гледаме този текст на колегите, ние нямаме анализа, първо административния, второ, финансовия, трето, последствения какво ще се случи. Давам един пример. Министерството на отбраната трябва да се грижи трябва да се грижи примерно за милион и половина паметника, по 50 лв. на година, са седемдесет и няколко милиона. Ние ги нямаме заложени в бюджета, нито за тази, нито за следващата година. Отделено от това, колеги, чест и почитание и към ген. Вазов и към ген. Данаил Николаев, и към всички генерали, и ген. Колев и така нататък, които не са уважени с обществени паметници, но има ред, има процедура по Правилник на Министерството на отбраната със специални комисии по области за военните паметници, които могат да бъдат зачетени, само че тогава влизаме в процедурата

Така че аз предлагам да се придържаме към това, което Комисията предложи, а на колегите им казахме: нека да го предложат като отделен Законопроект за изменение на Закона, и ще го обсъдим, и ще го гласуваме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Тошев. Реплики? Заповядайте, господин Ерменков.

а след точката четете какво пише нататък. Пише: „Приемайки мотивите за това предложение, предлагаме следната редакция на ал. 2.“. И редакцията е следната: „(2) Не са военни паметници по този закон индивидуалните гробове и трайните

в изменението на Закона. Ако Вие не приемете нашето предложение, ще направя формално редакционно предложение – решението на Народното събрание, предложено от Комисията, да бъде т. 1, а това да бъде т. 2 от това Решение.

Не на министъра на отбраната. Дайте ми текста на Вашето предложение и как точно да стане в текста, предложен от Комисията. Дуплика? Заповядайте за дуплика. Господин Председател, не бих си позволил да съветвам опитен парламентарист като господин Ерменков, че това, което той току-що предложи от името на министъра на отбраната, не е допустимо. Министърът на отбраната в този случай не е страна. Той дава само становище. Ако Вие го предлагате, това е друго. Вие ми четете текста, който аз не прочетох, но министърът на отбраната предлага нещо, което ние можем да приемем, може и да не приемем. Така че, ако колегите предложат нещо, аз мисля, че тук и колегите юристи трябва да кажат, и Вие, дали това е допустимо, но ние променяме смисъла на самия Законопроект, който сме приели на първо четене. Така че между първо и второ четене едва ли имаме право да правим

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, първо, бих искал да кажа, че ние оценяваме по достойнство предложението на господин Касабов и неговите колеги, за това, че са се сетили почти девет години след Закона да предложат тази промяна. В подкрепа на това, което каза моят колега Таско Ерменков, да заявя следното. Нашите мотиви за предложение за ал. 2 бяха продиктувани от идеята от необходимостта да се съхрани паметта на прославени българи, които са допринесли и за развитието на военното изкуство, на военната наука. наука. Ние чухме аргументите и в Комисията. Прав е господин Тошев, че не трябва да го превръщаме в спор. Идеята за тези 1 млн. и 600 хил. гроба не е състоятелна, извинявам се, тъй като става въпрос, както е и предложението на министър Каракачанов, който не е страна – да, но би трябвало в Комисията да се съобразим с това, което ни предлага Министерството. Ще го кажа пак, освен тези на бележити пълководци и военни герои. Аз не виждам как доц. Михов, ако е тук, ще гласува „против“ предложението за генерал-лейтенант Иван Цонев Луков – герой от войната, носител на 20 и повече ордена, Кавалер на цялата гама „Орден за храброст“, да не бъде зачетен неговият паметник за военен? Какво имаме предвид? Нещо съвсем обикновено. Вие, господин Тошев, не сте ходили, препоръчвам Ви, идете да видите гроба на ген. Владимир Вазов в 48-ми парцел на Софийските централни гробища – отдавна непотърсени от родини, неплащани такси, запуснати, немити. Нашата идея беше много, много обикновена. Два или три пъти в годината, в зависимост от категорията, която почитаме – дали са опълченци, дали са герои от войните, да кажем на 3-ти март, на Гергьовден – Денят на храбростта, на Задушница, да се почистят тези паметници, да се измият, и най-вече, онази идея на министър Каракачанов за военно-патриотичното възпитание – там да се водят ученици, деца, да поднасят букети и да им се казва: „Ето, това е паметникът на Бащата на българската конница!“ или „Това е паметникът на храбреците, загинали при Сливница.“. Тяхна ли е вината, че са загинали преди да бъде създадено военно гробище? Говорим за милиони! – Не, става въпрос за нещо съвсем обикновено и Министерство на отбраната, там където може, може да ги поддържа тези паметници. Ние можем да препоръчаме, господин Тошев, и на областните структури, и на регионалните структури на Съюза на офицерите, сержантите от запаса и резерва, и те също да се грижат. Господин Касабов е тук, ще Ви каже, че паметниците на загиналите граничари с много малки изключения са разположени в приграничната полоса. Те са по селата, държавна граница. Там много трудно се полагат грижи, но се полагат на място, включително от ученици и от колективи. Те са 196, забележете, и всички са по протежение на държавната граница. Затова аз ще подкрепя колегата Ерменков, който ще направи предложението. Бихме искали и Ви молим затова да се съгласите да остане това, което предлага министър Каракачанов, а именно:

Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, макар и закъсняло, предложението на колегата Касабов с този Законопроект е коректно и аз се радвам, че в Комисията имахме пълно разбиране и подкрепа на предложението за Законопроекта. Заслужено е хората, които са дали живота си в защита на държавата, за България, да бъдат почитани и някой да се грижи за тяхната памет. Съжалявам, че не получихме разбиране за това да бъде разширен Законопроектът, но тъй като става дума за хора, които също заслужават почит и уважение, ние ще внесем нов Законопроект, с който ще искаме това да бъде решено и аз вярвам, че тогава Народното събрание ще подкрепи нашето предложение. Защото с него ние не търсим политически дивиденти, а искаме наистина паметта на хората да бъде запазена и уважавана. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев. Има ли реплики? Заповядайте, господин Ерменков.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 и да не създаваме разделителни линии там, където трябва да търсим обединението. По тази причина оттегляме нашето предложение и се надяваме наистина в един диспут, в който да намерим онова, което ще ни обедини около тези герои, да бъде внесено в Народното събрание и също така единодушно прието, както сега ще бъде приета и т. 1. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Има ли други изказвания? Дуплика? Господин Панчев, заповядайте.

следващите месеци, когато ние направим предложението за промяна, ще получим подкрепа и ще бъде решен и този въпрос. Благодаря Ви отново. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя от Комисията, редактиран от нея, съгласно Доклада на Комисията. Моля, гласувайте Параграф

народният представител Живко Мартинов. Преди това процедура. Заповядайте за процедура.

Моля, поканете гостите в залата. Втора процедура – господин Кирилов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля срокът на приетия преди малко като точка първа Закон за изменение на Закона за съдебната власт да бъде съкратен от от 7 дни на 5 дни и да изтече следващия понеделник в 18,00 ч. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям: „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43,

Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от народните представители Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г. От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: Николай Кънчев – заместник-министър, Бойко Малинов – директор „Превантивна дейност”, Венета Начева – главен експерт „Връзки с обществеността и протокол”, и Ивайло Петков – парламентарен секретар. От Министерство на правосъдието присъства Ива Крумова – държавен експерт в Съвета по законодателство. Заседанието беше открито от председателя Ивелина Василева, която представи гостите и обяви дневния ред, приет единодушно от членовете на Комисията. От името на вносителя Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Данаил Кирилов, който подчерта значението на Законопроекта, включително за стратегически планове и програми, и посочи, че процедурата по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), регламентирана в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) въвежда превантивната дейност като основен принцип при управлението на околната среда. С редица промени на ЗООС са усъвършенствани правилата и изискванията по ОВОС, както и са поставени конкретни критерии за извършване на задължителна оценка и са регламентирани компетентните органи. С предложения Законопроект се цели съкращаване на времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на обекти с национално значение, избягване на дългите и тежки процедури по обжалване и отпадане на касационния контрол, когато предмет на ОВОС са обекти с национално значение, определени с акт на Министерски съвет за такива. Същите обекти са преминали всички съгласувателни процедури, включително етапите по уведомяване на компетентните органи и засегнатото население, преценка за необходимостта от ОВОС, извършване на консултации, определяне обхвата, съдържанието и формата на доклада, оценяване на неговото качество, организиране на обществено обсъждане и вземане на решение, както и осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС. Посочените етапи гарантират участието на обществеността, което е задължителна и съществена част от процедурата по ОВОС. Регламентираните изисквания позволяват изразяване на общественото мнение към извършената оценка на най-ранен етап, като е уредена и процедурата за обжалване. Предлаганите промени гарантират спазването на публичността, като също така ускоряват влизането в сила на инвестиционните предложения, като се въвежда и особено съдебно производство, което трябва да приключи в срок до шест месеца от подаване на жалбите. С предложенията се цели уеднаквяване на правния режим при обжалване на ОВОС и са аналогични с облекчената процедура по обжалване в Закона за устройство на територията. устройство на територията, решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове по одобряване на комплексни проекти за обекти с национално значение и срещу строителни разрешения за обекти от национално значение, както и отказите за издаване на такива актове. Господин Кирилов подчерта още, че са гарантирани правата на всички участници в процедурата, като се съкращава срокът за обжалване до шест месеца. Към Законопроекта е приложена и предварителна оценка на въздействието му, включваща основания, заинтересовани страни, анализ на разходи и ползи, административна тежест и въздействие върху нормативна уредба. Отношение по внесения Законопроект взеха: народният представител Ивелина Василева, която подчерта, че се ускорява процедурата за национални обекти, при запазване изискванията за опазване на околната среда; заместник-министър Кънчев, който изрази подкрепата на Законопроекта от страна на МОСВ; госпожа Ива Крумова от Министерство на правосъдието – в подкрепа на предлаганите промени; народният представител Николай Пенев с въпрос за броя на забавени проекти и обекти, получил отговор от господин Кънчев; народният представител Данаил Кирилов, който посочи, че разполага с такъв списък и че разчита с направените предложения да се активизира процесът по реализация на такива проекти. Народният представител Джевдет Чакъров изрази подкрепа на Законопроекта, направят предложения между двете гласувания; народният представител Манол Генов относно възможността за допускане на грешки и възможността за повторно разглеждане; народният представител Ивелина Василева, която посочи още веднъж, че става дума за обекти от национално значение, а относно повторното разглеждане – има достатъчно процедури: от намерение до решение за реализация; народният представител Атанас Стоянов относно контрола по процедурите и народният представител Атанас Костадинов, който изрази становище, че предложения Законопроект е неприемлив за парламентарната им група и че ще направят предложения за нови текстове относно национални проекти и обекти. Председателят прикани към други изказвания, след което прекрати дискусията и обяви процедура по гласуване, при която Комисията по околната среда и водите с 15 гласа „за”, 5 – „против”, и без „въздържали се” подкрепи Законопроекта и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 754-01-43, внесен от Данаил Кирилов, Станислав Иванов и Ивелина Василева на 11 юли 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Мартинов. Нямаме доклад от Комисията по правни въпроси. Становище на вносител – заповядайте, госпожо Василева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Законопроектът, внесен от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, цели ускоряване на процедурите по реда на екологичното законодателство при реализация на обекти от национално значение, които са определени като такива с акт на Министерски съвет. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда касае три процедури, които са свързани с основния принцип при управлението на околната среда, а именно превантивната дейност. Процедурите са: - решение на компетентния орган за преценка от необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда; - решение по оценката за въздействието върху околната среда, както и свързаният с тази процедура акт; - решение по оценка за съвместимост с предмета и целите на екологичната мрежа „Натура“, като изискване и регламент, заложено в Закона за биологичното разнообразие. Основните промени, които предлагаме, както казах, касаещи националните обекти, а това са обекти от пътната инфраструктура, включващи магистрали и първокласна инфраструктура; от железопътната инфраструктура – пристанищни съоръжения; газопреносна система и други, свързани с преминаването при обжалване на тези процедури на едноинстанционно производство. Какво означава това, съгласно нашето предложение? Ние предлагаме при обжалване на подобни актове, издадени от компетентния орган – министъра на околната среда и водите, да бъдат разглеждани на една инстанция като съдът се произнесе с окончателно решение в рамките на шест месеца. Тоест в рамките на шест месеца да приключи съдебното производство. Каква е аргументацията за промените, които предлагаме? Безспорно, големият обществен интерес от реализацията на обекти от национално значение. Справката показва, че неведнъж поради обжалвания на такъв тип проекти, които са свързани с изпълнението на национални цели и стратегически задачи по обезпечаването на националната ни инфраструктура с адекватните съоръжения, отнемат дълго време. Нерядко те водят до забавяния при реализация на инвестиционните предложения, нерядко са обвързани и с европейско финансиране. В този смисъл промените са предопределени от високия приоритет, който се дава на тези обекти, като обекти с национално значение, определени с актове на Министерския съвет. Това са процедури, които са предмет на съгласуване в рамките на съгласувателната процедура по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет, с приемането на решение за определяне на обект от национално значение. На тях се признава особен режим на защита, с оглед запазване както на обществения интерес, така и защитата на правата на заинтересованите лица. Това е отговор на притесненията, изразени от някои заинтересовани страни, че се ограничава достъпът до правосъдие. Не, не е така, защото основните принципи, които са заложени във фундамента на екологичното законодателство, се запазват и се защитават и чрез промените, които ние предлагаме. Основните принципи са: достъп до информация, възможност обществеността да вземе участие в решенията, които касаят опазването на околната среда, и, разбира се, достъпът до правосъдие. Тези принципи са валидни във всички етапи на приложимите процедури. Процедурите, които са заложени в Закона за опазване на околната среда цялата нормативна уредба, касаеща околната среда, включват: етапи на уведомяване на компетентните органи и засегнатото население; преценяване на необходимостта; извършване на консултации, що се отнася до оценката за въздействието върху околната среда; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС; оценяване качеството на доклада за ОВОС; организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС; взимане на решения; осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС. В този смисъл всички тези етапи гарантират участието на обществеността и тя става задължителна и съществена част от процедурата по ОВОС. Разбира се, предлаганите промени гарантират спазването на публичността – това, което даваме като приоритет на тези обекти, пренасяме и върху съда, който регламентирано трябва да се произнесе с в рамките на шест месеца от подаване на жалбата. Направените предложения целят и уеднаквяване на правния режим за обжалване на оценката за въздействие върху околната среда и са аналогични с вече въведените промени в Закона за устройство на територията и облекчената процедура по обжалване по реда на чл. 215, ал. 7, от Закона за устройство на територията, според която са окончателни решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове по одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с национално значение и срещу разрешение за строителството и изграждането на обекти с национално значение, както и отказите за издаване на такива актове. В заключение, благодаря на колегите, които подкрепиха Законопроекта на първо четене в Комисията по околната среда и водите, да призова колегите да подкрепят нашето предложение, отново изхождайки от принципите на екологичното законодателство, разбира се, защитата на околната среда преди всичко, превантивните усилия, но съобразено с високия обществен интерес, значимостта, важността на тези обекти. Нека да ускорим процедурите, така че да не се получават забавяния, които биха имали негативно въздействие върху реализацията на национални и стратегически обекти, които, разбира се, имат значение и за икономиката, и за държавата ни. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Откривам разискванията. Изказвания? Заповядайте, господин Генов. Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги, похвални са усилията на вносителите за това да се създаде къса и бърза пътека за решаване на въпроси, свързани с инвестиционните намерения на държавата, когато засягат определен обхват от защитени територии в националните паркове. Промените в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие засягат само актовете по опазване на околната среда и биологичното разнообразие, които винаги са необходима предпоставка за издаване разрешенията за строеж на различни инвестиционни предложения, съставляващи обекти от национално значение от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. Това пояснение го правя, защото е необходимо, тъй като процедурите по екологичното законодателство са задължителна предпоставка не само за издаване разрешенията за строеж, а основно за одобряване на общите и подробни устройствени планове. В хода на тях се провеждат задължителните процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Тези актове

подлежат на едноинстанционен съдебен контрол. Вносителите според нас са изхождали от установената практика да се допускат и одобряват проекти на подробни устройствени планове в обхват, съвпадащ с териториалния обхват на обектите с национално значение и от възможности за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива, при които възложителят се ползва от правната възможност да се допусне извършване само на една от оценките по Глава шеста от ЗОС, така наречената „екологична оценка“ или ОВОС. Мотивът е много хубав – да се съкрати съществено времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на обектите с национално значение и да се избегнат дългите и тежки процедури. Но в крайна сметка какво се получава? Позовавайки се на измененията на чл. 215 от ЗУТ, които бяха направени преди шест месеца само, не може да се даде едностранна правна оценка за това какъв е ефектът от това изменение. И някак си виси във въздуха поставянето като аналог от вносителите на това изменение. Ние още на Комисията не подкрепихме Законопроекта. Ще направим предложения между първо

Практически невъзможно е, ще създадем закон, ще заложим срок, който практически не може да бъде изпълнен поради натовареността на този орган. Сега се създават предпоставки той да бъде натоварен допълнително, а обемът, обхватът на обстоятелствата, на фактите по целия този процес, свързан с екологичното законодателство, е изключително голям по обем. ние ще направим още веднъж, повтарям, ще направим предложения между първо и второ четене. Уважаваме, подкрепяме желанието за бърза писта, така да се каже, но искаме да има и равнопоставеност между страните, защото сега държавата ще е едни гърди напред, а какво ще кажем за частните инвеститори, които имат същите инвестиционни намерения, които ще изпитват същите тревоги и ще минат през същата бюрокрация, за да стигнат до реализация на своите проекти? Нали, колеги, искаме в България да се инвестира, нали искаме работни места, нали искаме

Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Заповядайте, господин Костадинов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, с риск да повторя някои от доводите на преждеговорившия и за да не продължава много този дебат, бих искал съвсем ясно и простичко да кажа, че смятаме за много ценно създаването на бърза писта за одобрението на национално значими инвестиционни проекти. В същото време даже бихме подкрепили и бихме настоявали, заедно с колегите от ГЕРБ, да създадем такава регламентация, която има аналог в доста други закони – и в ЗОП, и в ЗУТ, и в Закона за управление на средствата от европейските фондове, и в Изборния кодекс. В същото време не бихме искали да се откажем от двуинстанционността на този процес от гледна точка на защита на публичния интерес. Обратно, има и доста примери, че има едноинстанционно производство, което е допустимо по нашето законодателство, но все пак то касае казуси, които не са с толкова широк публичен интерес. Затова, без да продължавам много, наистина мисля, че е удачно между първо и второ четене да помислим и да подкрепим такава бърза писта, дори доста по-кратка от тази, която е заложена, но тя трябва да бъде съчетана и с реформа в други закони, така че да могат съдилищата ефективно да си вършат работата, защото знаете, че ВАС е претрупан с такава дейност и не може да си изпълнява задълженията. Искам да кажа нещо по отношение на инвестиционната среда. Разбира се, атрактивността и конкурентоспособността на българската икономика според мен донякъде е факт, ние имаме доста конкурентни предимства. Но, ако не създадем правна легитимна среда, която да накара да се чувстват спокойни инвеститорите, мисля, че няма да вървим в правилна посока. Така че Ви моля още веднъж да уважите нашето мнение. Подкрепяме това, което доста хора са го взели за своя кауза – да спират, но много често злонамерено и умишлено големите инвестиционни проекти, да пречат по незнайни какви причини. Ние смятаме, че трябва нормално да се развива този процес. Това е Това е нашата позиция много кратко дефинирана. Да, за една бърза писта, която Вие предлагате и каквато е основната идея, но моля да помислим да запазим на този етап двуинстанционната процедура със съответните реформи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Моля режим на Моля режим на гласуване за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, предлагам за Законопроекта, който разглеждахме току-що, срокът между първо и второ четене за внасяне на предложения да бъде съкратен на пет дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Няма. Гласуваме направеното предложение.

внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25 май 2017 г., приет на първо гласуване на 29 юни 2017 г. – второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

В ал. 1 се създава т. 3: „3. с решение на Комисията е установено, че са налице едновременно следните условия: а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите; б) по преценка на Комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност, по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти, и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.” 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Решението по ал. 1, т. 3 се взема в срок от 10 работни дни от узнаването, че инвестиционният посредник не изпълнява задълженията си към клиенти за изплащане на парични средства и/или за прехвърляне на финансови инструменти. Комисията за финансов надзор може да вземе решение по ал. 1, ал. 1, т. 3 и след отнемане на лиценз на инвестиционен посредник за извършване на дейност, извън случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.” 3. Досегашната ал. 2

така: „3. лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи управляващи дружества, получили лиценз за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и 2

има предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17: „§ 17. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Заместник-председателят уведомява асоциациите по чл. 77е, ал. 3 за началото на тримесечния срок, в който да представят предложение за членове на управителния съвет на фонда.”

13: „(13) В случаите, когато размерът на клиентските активи по ал. 2, определен на средномесечна основа, е по-голям от нула, годишната вноска е в размер не по-малък от 100 лв.” 3. Досегашната ал. 13 става ал. 14.“

1, т. 3, ако Комисията не е взела решение за назначаване на квестор, заместник-председателят представя на фонда писмената информация за клиентските активи.” 2. В ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал.

Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи от 42 до 45 включително по доклада на Комисията. Гласували

Създава се чл. 79б: „Чл. 79б. (1) За допускане до търговия на регулиран пазар, емитентите на ценни книжа са длъжни да разполагат с идентификационни кодове на правния субект. (2) Емитентът уведомява заместник-председателя на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа, за своя идентификационен код в 7-дневен срок от издаването на съответния код. 3) Информацията, предоставяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно емитентите и техните емисии, съдържа посочване на съответните идентификационни кодове.”

нов § 12 със съответното му съдържание по доклад, както и параграфи 13, 14 и 15 по доклада на Комисията. Гласували

„Проспектът се предоставя на разположение на обществеността на език, който е обичаен в областта на международните финанси или на български език, по избор на емитента, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.” По § 15 има предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17: „§ 17. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) Ако след изтичане на 6 месеца от емитирането на облигационната емисия, облигациите не са допуснати допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност в 7 дневен срок от получаване на искането.”

четвърто. 4. Създава се ал. 9: „(9) Ако не е уредено друго в условията на емисията и/или в споразумение между облигационерите, разходите по принудителното изпълнение върху имуществото на емитента за вземанията на облигационерите, включително но не само такси, адвокатски и юрисконсултски възнаграждения, се разпределят с решение на общото събрание на облигационерите, взето по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон. Довереникът не отговаря за събиране на вземанията на облигационерите в случай на неизпълнение от емитента на задълженията му по облигационния заем, ако общото събрание на облигационерите не вземе решение по изречение първо, че са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите, съгласно решението по изречение първо, суми за разноски по изпълнението.” Имате думата за изказвания. Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 16 със съответното му съдържание по доклад и § 17 по доклада на Комисията. Гласуваме параграфи 16 и 17 по доклада на Комисията.

„включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите” се заменят с „включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна”. 2. Създават се нова ал. 3 и алинеи 4, 5, 6 и 7: и 7: „(3) Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметрите на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия. емисия. (4) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. проспекта, съответно в предложението за записване на облигациите, може да се предвиди и по-голям кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия. емисия. (5) В случай че решението по ал. 4 е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.

вземане на решението по ал. 4 се изготвя информационен документ, който включва актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия. В срока по изречение първо,

и накрая се добавя „както и банка със седалище в държава –членка на Европейския съюз, при условията на установяване”. 2. Създава се нова ал. 2: Довереник на облигационерите може да бъде и инвестиционен посредник, който притежава: 1. лиценз, издаден от Комисията, за предоставяне на инвестиционни услуги и/или за извършване на инвестиционни дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти,

кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на функциите и задълженията си като довереник съгласно изискванията на този Закон, на актовете по прилагането му и на договора по чл. 100а.”

„които са“; в) точка 2 се изменя така: „2. които контролират пряко или непряко емитента или са контролирани пряко или непряко от емитента на облигациите”; в т. 3 думата „която” се заменя с „които”; д) в т. 4 думите „значителен конфликт между интереса на банката или на лице, което я контролира” се заменят с „конфликт между интереса на банката или инвестиционния посредник,

и 8: „(5) Емитентът уведомява Комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за необходимостта от прекратяване на договора с довереника на облигационерите в 7 дневен срок от изтичане на 30 дневния срок по ал. 4, когато несъответствието с обстоятелствата по ал. 3 не е отстранено. (6) В 7-дневен срок от сключването на договора с новия довереник на облигационерите промяната на довереника на облигационерите се заявява в съответния регистър на обезпеченията без това да влияе върху реда на обезпечението. (7) Промяната по ал. 6 се отбелязва в съответния регистър, в който е вписано обезпечението, въз основа на договора, сключен с новия довереник и решението на Общото събрание на облигационерите за даване на съгласие за промяната на довереника. В случай че отбелязването следва да бъде извършено в имотния регистър, договорът, сключен с новия довереник, трябва да бъде с нотариална заверка на подписите. (8) В случай на промяна по ал. 6, досегашният довереник е длъжен да оказва пълно съдействие на емитента и на новия довереник, във връзка с действията по ал. 6 и 7, включително като извършва необходимите правни и фактически действия, необходими за ефективната замяна на довереника без промяна на реда на обезпеченията.”.

9, емитентът на облигациите е длъжен да свика Общо събрание на облигационерите в срок от 30 дни от датата на вписването в търговския регистър, на обстоятелството по ал. 9. В срока по изречение първо първо емитентът е длъжен да представи на Комисията поканата заедно с материалите по чл. 100а, ал. 3, изречение второ, при спазване на изискванията по ал. 2 и 3, по реда на чл. 100т,

Параграф 50 по доклада на Комисията

и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания” се заличават; б) точка 4 се изменя така: „4. при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на довереника да му предоставя всяка друга информация и документи, посочени в договора или необходими на довереника за изпълнение на задълженията му, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията тя се предоставя в срок до три работни дни от отправяне на искането от довереника.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на Комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия.”

2. В ал. 2: а) точка 1 се изменя така: „1. до края на работния ден, следващ деня на узнаването да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията относно неизпълнението на емитента;” емитента;” б) в т. 2: аа) в буква „г” накрая се добавя „да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства”; бб) в буква „д” накрая се добавя „да представлява облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на емитента”; емитента”; вв) създава се буква „е”: „е) да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на емитента по облигационния заем.”; заем.”; в) създава се т. 3: „3. да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията за предприетите действия по т. 2.“ 3. Създава се нова ал. 3: „(3) Регулираният пазар оповестява на интернет страницата си до края на работния ден, в който е уведомен, информацията по ал. 2, т. 1 и 2.”. 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на облигационерите по искане на довереника,

полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки, освен когато чрез емисията облигации се рефинансират задължения на емитента, които вече са обезпечени със залог или ипотека, които ще служат за обезпечение по новата емисия облигации. Учредените в полза на облигационерите залози и ипотеки може да бъдат различни от първи по ред, като в условията на емисията следва да се предвиди срокът, в който обезпеченията по рефинансираните задължения следва да бъдат заличени, след което заличаване обезпеченията по новата емисия облигации ще бъдат първи по ред.” по ред.” 4. Създава се ал. 4: „(4) В случай, че обезпечението е застраховка, тя се сключва със застраховател с присъден кредитен рейтинг с минимално ниво, определено с наредбата по чл. 100о,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 23: „§ 23. В чл. 100и се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „освен ако в условията на емисията облигации е предвидено освобождаването на набраните средства от облигационния заем да бъде осъществено след учредяването на обезпечението, което е извършено в срок, указан в условията на емисията.”, създава се ново изречение второ: „Ако не бъде учредено обезпечение в срока по изречение първо, набраните парични средства се връщат на лицата, записали облигациите, при условията и в сроковете по чл. 89.”, а досегашното изречение второ става изречение трето. 2. В ал.

изкупуване”.“ По § 24 има предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 26: „§ 26.

Комисията за финансов надзор вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисията по ал. 9,

пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено съгласно ал. 5. ал. 5. (9) При неспазване на чл. 187а, ал. 5, съответно на чл. 187г от Търговския закон, публичното дружество е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187а, ал. 4, съответно по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.” 3.

се няма. Параграфи 27, 28 и 29 по доклада на Комисията

д) в т. 7 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество“ се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т“. д) в т. 7 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество“ се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква „а“;“; в) в т. 5 думите „на обща стойност“ се заменят с „чиято стойност за всяко едно от дружествата е“; г) точка 6 се изменя така:

д) в т. 7 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество“ се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т“.

„пет“; б) в т. 2 навсякъде думата „или“ се заменя с „и/или“. 3. Създава се нова ал. 4: „(4) На предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество подлежи и решението на дъщерно дружество да не участва в увеличаването на капитала в свое дъщерно дружество, в резултат на което участието на дъщерното дружество ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто от капитала на неговото дъщерно дружество.”

„който е разкрит публично по реда на чл. 100т.”, а накрая в изречение пето се добавя „който е разкрит публично по реда на чл. 100т”.

„Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения,

се заменя с „Разпоредбите“, а думата „прилага“ се заменя с „прилагат“; б) точки 1 и 2 се изменят така: „1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки; 2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество“;

на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството.“ 10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9, т. 1“ се заменят с „ал. 10,

майка”. 13. Създава се ал. 14: „(14) В случаите на сделка по ал. 10, т. 5, лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни да уведомят комисията в 7-дневен срок преди сключването й, и да оповестят по реда на чл. 100т, ал. 3 информация относно основанията за сключване и условията на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица. случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дружеството, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. В случай на невъзможност за посочване на определени данни предвид характера на сделката,

„до”. 3. В ал. 4 изречение първо думата „заинтересуваните“ се заменя със „заинтересованите“, създава се ново изречение второ „При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.”, а досегашното изречение второ става изречение трето и в него думата „Заинтересуваните“ се заменя със „Заинтересованите“ и след думите „управителния орган” се добавя „на публичното дружество”.